Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!

няма как да стане.

на гласуване. Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.